Колеги, възобновявам заседанието. Следващият записан за изказване е господин Таслаков. Заповядайте.

дами и господа народни представители! Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ не сме против да има диверсификация и да бъдат гарантирани доставките на ядрено гориво, само че това да не става за сметка на безопасността на хората. Аз съм се спрял изцяло върху анализите и докладите, които сме получили от компетентните институции – Агенцията за ядрено регулиране, която е изпратила на нашата Комисия своето становище, както и

противоречим на Европейския регламент, защото се намесваме на една независима институция, каквато е Агенцията за ядрено регулиране, и я принуждаваме да лицензира ядрено ядрено гориво за блоковете на АЕЦ „Козлодуй“, но това не можем да го направим ние, защото те имат компетенцията, както и АЕЦ „Козлодуй“, да избират и възлагат процедурите и съответно да избират и лицензират доставчиците на ядрено гориво. Въпреки че господин Добрев каза, че това не е намеса и те доста добре, като опитни енергетици, вносителите са замаскирали малко текста и казват, че това не е вмешателство на независимата Всъщност, когато караш дадена агенция да върши нещо, това си е един вид намеса. Какви са възможностите да бъдат доставени горива и по-скоро кои са опциите за доставчици на ядрено гориво за България? В Доклада на Министерството на енергетиката, който ни беше предоставен, са дали два хипотетични варианта за доставчици. Единият е Фраматом – Франция, които имат подобни касети за ядрено гориво на нашите, но тъй като в Проекторешението Ви, във втора точка, е зададено, че потенциалните доставчици гарантират пълна независимост на използвани технологии, лицензи и компоненти от доставчици и юридически лица, регистрирани в Руската федерация, автоматично Фраматом – Франция, отпада като възможност, тъй като те са подписали съвместно с предприятието ТВЕЛ – Руската федерация, която им доставя касетите за ядрено гориво. И има още една възможност – „Уестингхаус“. С това решение, и по-точно с втора точка към него, ние тласкаме, вместо да диверсифицираме и да имаме повече източници за доставка на ядрено гориво, всъщност тласкаме само към един източник – „Уестингхаус“, и то при положение че не се наложи, както казват в Доклада на Енергийното министерство, не се наложат някакви консултантски услуги от Курчатовския институт от Руската федерация във връзка с преобразуването на новото ядрено гориво. Както и да го преформулираме този проект за решение, има си чисто технически параметри, с които ние сме длъжни да се съобразим. Какво представлява ядреното гориво? Това са едни касети с пръчки вътре, които се зареждат от робот, но в момента в АЕЦ „Козлодуй“ ние нямаме такъв робот, който да зарежда ядрено гориво, произведено в „Уестингхаус“, и този робот трябва да бъде закупен. Също така чисто технологично е необходимо няколко години да бъде тествано това гориво дали е безопасно, как то ще се държи в самия реактор. Ако, не дай боже, стане някаква авария или това гориво, което е неизвестно, не се държи добре, атомната ни централа трябва да бъде спряна за ремонт, трябва да бъде извадено горивото. Тогава кой ще поеме политическата отговорност, и то в условия на енергийна криза в Европа, да спираме енергийни мощности? Кой тогава би политическата отговорност? Кой тогава би поел отговорност за разходите, защото това най-вероятно ще струва милиони? Няма как да подкрепим такова решение, защото смятаме, че това, особено в точка втора на Проекторешението, е лобистко. И ако аз съм представител на „Уестингхаус“, дори бих дал едни комисиони на хората, които са подготвили

Процедура? Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, молим от името на парламентарната група да поканите представители, по възможност – целия екип на Агенцията за ядрено регулиране. Считаме, че пред тях трябва да стане това обсъждане. Ако е необходимо, нека да дадете почивка, но да дойдат и тогава да продължим заседанието на Народното събрание. Мисля, че не е редно така да продължаваме, както в момента се води дискусията. Благодаря Ви.

докато дойдат колегите, да преминем към следващата точка, след което да се върнем на този проект за решение. Благодаря.

Квесторите, моля Ви, поканете народните представители, предстои гласуване. Нека само да припомним, че в рамките на Енергийната комисия, когато разглеждахме този въпрос миналата седмица, присъства председателят на Агенцията за ядрено регулиране, заместник-министърът на енергетиката, експерти от Министерството на енергетиката и всички тези въпроси бяха обсъдени в рамките на заседанието на Енергийната комисия. Нещо повече, председателят на Агенцията за ядрено регулиране много ясно заяви, че всъщност те нямат никакви колебания, свързани с процеса по диверсификация на доставки на свежо ядрено гориво. Още веднъж подчертавам, че никой с това решение не се опитва да се намеси в работата на независимия регулатор. Това, което ние искаме, е целият този процес да бъде на практика ускорен, така че да можем да влезем в рамките на срока, който е определен в поетия ангажимент към Агенцията по доставките към Евратом. Така че това не е новина, че до 2024 г. Агенцията за ядрено регулиране трябва да лицензира или да не лицензира – както тя прецени, разбира се, доставките на ново, свежо ядрено гориво. Аз не виждам смисъл да викаме председателя на Агенцията за ядрено регулиране, той е казал своето мнение. В Доклада беше ясно посочено какво счита той. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

да не се види мнението на Регулатора, ние да вземем подобно решение. Извинявайте, но станаха прекалено много решенията, които коментираме не пред камерите, един път. Втори път, не викаме Регулатора. От какво се притеснявате от договорите, които са сключени 2019 г. и 2021 г., или от всички данни, които се изнесоха? Извинявате, колеги, но мисля, че е съвсем нормално да се направи точно това нещо, което искаме от „БСП за България“. Господин Добрев, има направено процедурно предложение, което аз ще подложа на гласуване, така че не виждам какъв е смисълът от начина на водене. Колеги, направено е процедурно предложение от БСП за прекъсване на разискванията по тази точка, така че заемете местата си. (Шум и реплики.) Да, поканили сме ги. Режим на гласуване по процедурното предложение за прекъсване.

Продължаваме с разискванията. Господин Аталай, Вие сте записан за изказване – имате думата.

решението, което е предложено от Комисията по енергетика, разбира се, присъствието на всички онези, които бяха заинтересовани, включително и директорът на Агенцията за ядрено регулиране присъстваше, смятам, че БСП и тогава взеха отношение, но нека да кажа становището на „Движение за права и свободи“. Вие знаете, че от „Движение за права и свободи“ по принцип сме против ядрената енергетика, но в случая трябва да вземем отношение за диверсификацията на ядреното гориво. Колеги, ние сме за диверсификация. Всъщност няма и не виждам нито една политическа формация днес в тази зала, която да не е за диверсификация на ядреното гориво. свързано с диверсификацията, възникват няколко проблема, няколко въпроса, които бяха разгледани в Комисията, и по стечение на обстоятелствата решението, което ще вземем днес, е с една-единствена цел. Целта е да направим така, че използването на ядреното гориво и всичко, свързано с ядрената енергетика, да бъде най-безопасно. Основното нещо, което трябва да защитим като народни представители, е да направим така, че това, което ще се ползва като ядрено гориво, диверсифицирано, да изискаме от Агенцията по ядрено регулиране да лицензират гориво, което да бъде безопасно. всички тези въпроси, които поставихме пред Агенцията и пред директора, казаха, че от 2019 г. досега по етапи, които са минали – първият етап технико-икономическите анализи, и в момента се намираме във втория етап, а вторият етап се забавя. Тук възниква въпросът: каква е причината да се забави вторият етап? Имам чувството, че за забавянето му вина ядрената ни централа няма. За забавянето на втория етап може би имат вина тези, които не са предоставили досега онези 43 решения, които трябваше да бъдат представени в АЕЦ „Козлодуй“, и те оттам да ги предоставят в Агенцията по ядрено регулиране, за да може Агенцията да продължи и да излезе със съответния лиценз. лиценз. Да не забравяме, че преди няма и няколко месеца бившият премиер с вертолет кацна на площадката на ядрената централа с особено желание да направи всичко възможно колкото се може по-бързо да се подпише договорът за доставка на ядреното гориво, което и тогава, и сега народните представители приехме, че това е натиск натиск върху ръководството на ядрената централа, натиск – дано да не е, и върху независимия регулатор. имайки предвид всички тези процедури, които трябва да се случат и да бъдат изпълнявани в един много кратък срок, разбира се, пак посланието ми е и апелирам към тези, които участват в процеса от анализа за безопасността на горивото, което ще се ползва в ядрената централа, да побързат с цялостната документация. Както виждате, в Решението написахме това, което да направим като народни представители, а именно да осигурим онези средства, необходими на Агенцията по ядрено регулиране, за да могат да си назначат още допълнително експерти, за да върви процесът по сертифицирането по-безопасно, по-гладко. Виждате, че в текста няма нито на едно от местата, където да личи, че Народното събрание оказва натиск върху съответните институции. Няма и не би трябвало да има! Ако има – ако има такъв текст, ще помоля всеки един народен представител да вземе отношение, за да решим и този проблем. Колеги, възникват въпроси, технически въпроси, по които не е наша работа да вземем отношение. Ако не се случи диверсификацията, за която така милеем, ще закъснеем с няколко години – това може би ще са десетина години, години, и през това време ще очакваме горивото да бъде доставено само от един доставчик. А Вие знаете, че когато има повече от един доставчик, имаме възможност оттам нататък за договаряне и на по-ефективни и по-безопасни ценови условия. Това е желанието на народните представители, това е желанието, смятам, и на ръководството на ядрената централа, и на Агенцията по ядрено регулиране. Целта, общата цел е диверсификацията, общата цел е безопасността на употребата на ядреното гориво. Затова, колеги, ще Ви помоля да подкрепим това решение, за да може в срока, който е и обозримият срок,

най-големите специалисти по ядрена енергетика в България, аз бих искал да обърна внимание на две неща. Къде ще се съхранява отработеното ядрено гориво, ако имаме различен доставчик? На всички е ясно, нека го кажем пак – единствената диверсификация е да заменим зависимост от руски доставчик с такъв доставчик, но от САЩ – „Уестингхаус“. къде точно някой смята да съхранява отработеното ядрено гориво, тъй като към момента България изнася отработеното гориво го изнася директно за Русия? Това, което имаме като законодателство в САЩ, е ясно и категорично. Никой няма право да внася на територията на САЩ такова нещо. Това автоматично означава, че ние трябва да инвестираме в съоръжения, в които да съхраняваме отработеното ядрено гориво, което автоматично значи, че тази хипотетично евентуално по-ниска цена в крайна сметка съвсем няма да е същата, както и с доставките на газ през терминали. Защото едно е цената, а друго какво се получава Това, което имаме като цени, евентуално за търг, съвсем не са това, което в крайна сметка ще трябва ние като данъкоплатци да платим. Другото важно нещо е: някой дава ли си сметка, че за да може в Шести блок да има друго гориво и да работи с друго гориво самият ядрен блок, трябва да се направи изключително тежък

Но това са въпроси, които мога да ги задам аз като неспециалист. Сега ще Ви прочета какво е становището и какво казва Георги Касчиев – преподавател в Техническия университет, бил е старши изследовател в Института за изследване на риска към Виенския университет и професор по ядрени реактори в Токийския технологичен институт, през периода 1997 – 2001 г. е председател на Комитета за използване на атомна енергия за мирни цели, който по-късно се преобразува в Агенция за ядрено регулиране. Пак казвам, това, е неговото становище и част от неговото мнение за всичко това, което обсъждаме в момента, и смятам, че в тази зала няма някой, който да оспори неговата експертиза и това, че въобще няма нищо общо с политическата конюнктура, както и с политическия натиск, който се се упражнява дори и върху това изключително важно решение да имаме зависимост вече от съвсем друг доставчик. Но какво казва господин Касчиев? „В системата за управление на технологичните процеси в блоковете има система за вътрешен реакторен контрол. Тя има 65 – 63 сборки от неутронни детектори по височина на касетите със свежо ядрено гориво, които следят неутронния поток, имат датчици в активната зона на реактора и при първи контур и датчици за налягане. В тази система при презареждане на ядрено гориво се внася за всяка позиция активна зона данни с характеристика за всяка касета, степен на обогатяване, дълбочина на изгаряне и други специфични подробности. Системата е руска и достъп до нея имат само специалистите от Курчатовския институт. Те имат договор с АЕЦ „Козлодуй“ и при всяко презареждане само те могат да вкарат изходните данни за контрола на работа на реактора. Макар и системата за вътрешен ядрен контрол да не е свързана с аварийни сигнали, тя дава на оператора на блока ясна и подробна информация дали реакторът работи правилно. При презареждане на горивото от „Уестингхаус“ именно Курчатовският институт трябва да въведе изходните данни. Американската компания обаче има и изрична забрана от Агенцията за национална сигурност на САЩ да даде данни на руснаците.“ – допълва ядреният специалист. Пак припомням, че господин Касчиев има над 45 години стаж в областта на ядрените реактори и рисковете, свързани с тях. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ не смятаме, че може да експериментираме с каквото и да било. Когато се цитира Украйна и се дава възможност да се посочват примери там колко много касети са използвани и как това се случва вече от толкова много време, нека припомним, че Украйна има възможност отработеното ядрено гориво да съхранява на много места в Украйна има и зона, пострадала, продължава и няма скоро да свърши да страда от ядрен взрив. Така че по никакъв начин – изрично подчертавам! – групата на ВЪЗРАЖДАНЕ няма как да подкрепи дори и минимален, дори и хипотетичен риск за нашата нашата сигурност. Още повече чисто икономически за нас не е по-изгодно да купуваме или да взимаме каквото и да било, при положение че са нужни стотици милиони инвестиции, при положение че не знаем какво ще се случва и къде ще съхраняваме отработено ядрено гориво от нов евентуален доставчик, от който ще бъдем зависими вече генерално. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Благодаря Ви, господин Ганев. Реплики към господин Ганев?

поканете колегите в залата. Колеги, подлагам на гласуване Проект на решение за възлагане на Министерския съвет да осигури условия за лицензиране на неруско ядрено гориво,

ще гласуваме Проекта за решение, внесен с Доклада на Енергийната комисия, тъй като има направена редакция, както Ви беше посочено от председателя на Енергийната комисия. Моля, режим на гласуване.

не можем да преминем към следващата точка, тъй като е друго изслушване, и аз нямам друг избор, освен да Ви дам 20 минути почивка. Благодаря Ви.

Нашето искане за изслушване беше провокирано от това, че ние в продължение на месеци – по време на предизборната кампания и след това – не разбрахме истината за това какво се случи с доставките на газ в България. Към един определен момент в края на април България спря да получава газ директно по договора с „Газпром“ и по неясни за нас правила започна да купува от различни посредници на значително завишени цени, достигайки 30% и повече. През времето ние получихме документи, фактури, проформа фактури, които показваха, че например за месец юни, вместо да се купува газ от „Газпром се купува на 84 долара на мегаватчас – това не е някаква калкулация на колегите от ГЕРБ, това е проформа фактура, която сме получили. Тя е със сигнатурата, с

ние в същия този месец сме купували от различни доставчици, предимно посредници на същия „Газпром Експорт“ – дъщерни фирми, които са собственост на самия „Газпром Експорт“.

И тази фактура за същия този месец е за 110 евро. Тоест, вместо да си купим директно от „Газпром Експорт“ по 84 долара, така както правеше и продължава да прави цяла Европа, ние купуваме от посредник – дъщерна фирма пак на „Газпром Експорт“. В рамките на тези месеци – от края на април досега, българското общество, българският бизнес, българските потребители са ощетени със стотици милиони. Тази щета може да бъде калкулирана до стотинка и тя е предмет на разследване на компетентните органи. Тази щета в размер на стотици милиони или е облагодетелствала Путин и режима на Путин, или по някакъв начин тези стотици милиони са разделени между режима на Путин и тези, които са имали интерес в последните шест месеца да не обявяват тръжна процедура, да не купуват газ от борсата, а да изпращат едни имейли и с тези имейли да купуват газ на значително завишени цени от дъщерни фирми на „Газпром“. Отново повтарям, стотици милиони е щетата, това е ясно. И прокуратурата, Следствената служба, ДАНС, всички други компетентни органи ще изчислят тази щета до стотинка. Надявам се се някой да носи отговорност за причинените вреди на България. Моят въпрос към Вас обаче, господин Министър, е: защо през всичките тези месеци – от деня, в който станахте министър, до ден днешен, с изключение, че преди седмица видях, че участвате в едно предаване по телевизията и там споменахте част от тези проблеми – Вие не извадихте документите и не казахте: „Да, вярно е. Газ се е купувал в нарушение на закона; газ се е купувал без търг и конкурс; газ се е купувал от точно определени компании; този газ е бил с 30 – 40% по-скъп, отколкото е можело да се купи“? Поздравявам Ви за това, че още от първия си ден на министър заедно с ръководството на „Булгаргаз“ Вие организирахте търгове и резултатът от тези търгове е повече от добър. Ако преди това без търгове, с едни имейли запитвания се купуваше газ на цени ТТF, тоест борсовата цена, минус 3 евро отстъпка, Вашите търгове постигнаха цени ТТF – борсова цена, минус 60 евро! Тези 57 евро разлика, колеги, по 2 милиона мегаватчаса средна консумация в България на месец, правят 114 милиона евро само за един месец, когато има търг,

Завършвам, господин Председател. …Временна парламентарна комисия в Четиридесет и седмото – предното, Народно събрание, която излезе с доклад. Там имаше ужасяващи факти, включително това, че офертата е получена в четвъртък, а запитването за офертата е изпратено в петък. Тоест не само че няма търг, ами офертата пристига един ден преди да е поискана тази оферта. Надявам се Вие да хвърлите светлина върху всички тези факти и да не прикривате хората, които са направили тези злоупотреби. Благодаря Господин Министър, заповядайте в рамките на 10 минути да отговорите на поставените въпроси.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 за периода от 27 април 2022 г. досега, тъй като смятам, че информацията е важна не само от гледна точка на енергетиката на страната, но е и въпрос на национална сигурност. На 1 април „Газпром Експорт“ уведомява „Булгаргаз“ с писмо, че трябва да се променят условията на плащане, като „Булгаргаз“ се задължава да открие две сметки в „Газпромбанк“ – така наречените К сметки, съответно сметки в щатски долари и в рубли. Предвидено е плащането да се извършва с превод в щатски долари, след което „Газпромбанк“ поема отговорността да превалутира и изплати сумите на „Газпром Експорт“ в рубли. На 13 април Министерският съвет на оперативно заседание взема решение „Булгаргаз“ да не предприема действия по изпълнение на предложението. Впоследствие на 27 април „Газпром Експорт“ преустановява доставките. След тази дата „Булгаргаз“ започва да осигурява необходимите количества чрез еднократни и краткосрочни договори на месечна база, като основните контрагенти са „МЕТ Енерджи Трейдинг“, WIEE – Румъния, Единствените доставки по дългосрочен договор са количествата от Азербайджан. Няма данни, че от април до началото на август са правени стъпки за осигуряване на стабилни дългосрочни доставки, гарантиращи енергийната сигурност на страната. В допълнение на това краткосрочните договори са подписвани в нарушение на Закона за енергетиката, по-точно чл. 176, ал. 3, който изисква сделки за период на доставка под 1 година да се сключват на организиран борсов пазар, а не чрез събиране на оферти по електронна поща и директни договаряния, каквато е практиката през този период. Във фактологията прави впечатление и следното. През месец февруари 2022 г. господин Людмил Йоцов е назначен за изпълнителен директор на „Булгаргаз“.

включително купува два слота за доставка на 950 хиляди мегаватчаса втечнен газ с график за доставка през месец май 2022 г. В същото време „Булгаргаз“ не предприема никакви действия за същото. През април „Булгаргаз“ с решение на оперативно заседание на Министерския съвет, базирано на доклад на тогавашния министър на енергетиката, отказва да изпълни инструкциите на „Газпром Експорт“ и доставките са спрени на 27 април. Два дни по-късно, на 29 април, „Булгаргаз“ сключва договор с „МЕТ Енерджи Трейдинг“ за доставка на 930 хиляди мегаватчаса втечнен газ с график на доставка през месец май количества, които фирмата „МЕТ Енерджи Трейдинг“ прозорливо е предвидила да осигури месец и половина по-рано, въпреки че по това време България има действащ договор с „Газпром Експорт“, който напълно задоволява нуждите на страната. Цената за тази доставка е с 30% по-висока от договорената цена с „Газпром Експорт“ за същия месец. През месец май е подписан и рамков договор за доставка на танкери с втечнен газ с компанията „Шениър“, отново без конкурентна и прозрачна процедура. За тези танкери са необходими слотове на терминали за доставка, съхранение и регазификация на втечнен газ. И тук идва поредното интересно съвпадение – че свободните такива в Гърция са изкупени вече от компанията „МЕТ Енерджи С малки изключения стратегията за спот сделки, включително с компании, които доставят газ от „Газпром Експорт“, продължава през целия период – до август. Тук е добре да се отбележи и следното: цената на доставения чрез тези сделки газ е от порядъка на 30% по-скъпа от тази на директния ни договор с „Газпром Експорт“. От началото на годината не са предприети никакви действия за диверсификация и замяна на дългосрочния договор с „Газпром Експорт“, който изтича в края на годината. Договарянето на такива стратегически дългосрочни договори според нормалната търговска практика отнема месеци до година, така че реална инициатива за дългосрочна замяна на руския газ и като цяло за стратегическо осигуряване на доставките на газ и енергийната сигурност на страната е трябвало да бъде инициирана най-късно в рамките на първото тримесечие на тази година. Както казах, такива инициативи няма. През месеците април – август малки количества газ са закупувани според предвидената от Закона за енергетиката процедура чрез газов хъб „Балкан“. Отстъпката, постигната при тези трансакции, е от порядъка на 10 пъти по-голяма, отколкото при договорите с директно преговаряне. Въпреки очевидните икономически ползи и законовите изисквания тази практика остава изключително лимитирана. След встъпване на служебното правителство и направените анализи на 16 август 2022 г. ръководството на „Булгаргаз“ е сменено. Новото ръководство поема управлението на 22 август след вписване в Търговския регистър. Заварва договорени доставки за септември и частично за октомври, както и изтичаща оферта от компанията „Шениър“ за доставка на до седем танкера с втечнен газ, за които обаче не са закупени слотове. Първите действия на новото ръководство и Министерството на енергетиката са за незабавното обезпечаване на останалите необходимите количества газ за месец септември и октомври и слотове за разтоварване на оферираните от „Шениър“ танкери. Не без изненада такива слотове са предложени отново от компанията „МЕТ Енерджи Трейдинг“, но на цена в пъти надвишаваща пазарната и по този начин оскъпяваща доставения газ до ниво, което е финансово неприемливо. Чрез спешни преговори с турското правителство компанията „Боташ“ се съгласи да осигури в извънреден порядък един слот за доставка на газ през октомври. Междувременно високите цени на газа в страната, предизвикани от общоевропейската криза в доставките, отказа на доставки от „Газпром Експорт“ и липсата на конкурентни процедури и дългосрочна стратегия, предизвикват инфлация, свиване на българската икономиката, паника и мащабни загуби за българската страна. За да обезпечи необходимите количества и да осигури приемлива цена, новото ръководство на „Булгаргаз“ сменя изцяло стратегията и преминава на договаряне чрез изцяло конкурентни процедури. Краткосрочните доставки се договарят чрез търгове, проведени на газов хъб „Балкан“ според законовите изисквания и с ясни критерии за оценка на офертите. Обявени са и търгове за средносрочни – 14 месеца, и дългосрочни – 10 години, доставки на втечнен газ. Сроковете за приключване на тези търгове са съобразени с очакваните срокове за съставяне на редовно правителство, така че решенията за средносрочни и дългосрочни доставки да бъдат взети от такова правителство. За да обезпечи дългосрочните доставки на втечнен газ, служебното правителство договори и двойно увеличение на резервирания капацитет на терминала за втечнен газ Александруполис, както и стартира процедура за придобиване на дялово участие във втория планиран терминал в Александруполис. В краткосрочен план резултатите от проведените краткосрочни процедури позволяват не само да се осигурят доставките на газ до края на годината, но и да се постигнат изключително конкурентни цени. Постигнатите отстъпки са в пъти по-големи от тези, ако въобще има такива, получени при директно договаряне. Отстъпката например на компанията „Шениър“, постигната при конкурентните процедури, е двойно по-голяма от тази, която е оферирана при директните преговори. Като обобщение мога да кажа, че към днешна дата доставките на газ до края на годината са обезпечени на конкурентни цени и криза в този сектор не се очаква. Към края на ноември ще има и информация относно доставките на втечнен газ за 2023 г., като паралелно с това водим интензивни преговори с гръцки, турски и италиански контрагенти за осигуряване на слотове. Накратко искам да обобщя, че благодарение на своевременните мерки на новото ръководство на „Булгаргаз“ успяхме да овладеем цените за газ за ноември са значително по-ниски от тези, които бяха за септември, но по-важното е, че са значително по-ниски от борсовите цени,

В момента ние купуваме газ от същите компании при приблизително същата криза в доставките на цена, която е с над 60 евро отстъпка, или това сравнено е долу-горе в момента купуваме газ наполовина на борсовата цена. Тези търгове, които организирахме с прозрачните процедури и с ясно обявените критерии за оценка, върнаха на масата на преговорите компаниите наистина с възможности и с добра репутация и благодарение на тази конкуренция, която се създаде, получаваме тези големи отстъпки. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС

Благодаря, господин Председател. Енергийната комисия до този момент имаше две заседания – едно редовно и едно извънредно миналата седмица, и днес от 14,30 ч. предстои още едно редовно заседание. В дневния ред на трите заседания обаче не е предвиден блицконтрол на министъра, което съгласно чл. 28 от действащия досега Правилник и чл. 29 от този, който ще влезе в сила следващата седмица, е задължително всяка първа сряда на месеца. Ако до този момент министърът е бил ангажиран или не е бил в страната, то очевидно в момента той се намира в сградата на Народното събрание. Затова призовавам господин министъра да се яви за блицконтрол в Комисията днес от 14,30 ч., като аз персонално поемам ангажимента да направя такова предложение за включване на точка в дневния ред. Благодаря. С господин Добрев се разберете по въпроса – председателя на Комисията. Започваме с първия кръг от въпроси от ГЕРБ-СДС.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! От Вашето изложение чухме за нарушенията, които са извършени по време на покупката на газ, преди Вие да станете министър, аз се надявам, че Вие ще сезирате също и компетентните органи в тази връзка, но по важното е това по какъв начин стига до джоба на българския гражданин. Последните няколко дни стана ясно, че само млечните продукти – в сравнение с миналата година по същото време, са поскъпнали с 50%. На база на данните, които изнесохте, казахте, че 60 евро е по добра цената, да кажем, при същите условия, при които в момента купувате газа, сравнен с преди няколко месеца, от Вашите колеги преди Вас. Това означава по мои груби сметки, че при 3 млн. мегаватчаса месечна консумация на държавата всеки един български гражданин е бил ощетен или всички български домакинства са били ощетени поне със 180 милиона

през последните няколко месеца излизаше в публичното пространство и тук, в залата, показа фактури, които бяха проформа фактура на „Газпром“ на цена от 84 долара на мегаватчас и проформа на дъщерна фирма отново на „Газпром“ – „Винтерсхал“, от която сме купували газ на 110 евро на мегаватчас. За колегите мога да направя справка колко сме ощетили тогава държавата,

Господин Министър, тези фактури верни ли са, има ли такова разминаване – по 84 долара от фактурите на „Газпром“ срещу купения газ от 110 евро на колегите отпреди Вас?

Благодаря, господин Председател. Не бих искал да коментирам истинността на документите, тъй като договорите, включително и фактурите към тях, представляват търговска тайна (шум Да, благодаря Ви, но както казах, отклонението от цената на „Газпром Експорт“ и доставчици, включително

DEPA например, разликата е около 30% по-висока цена, тоест всички знаете долу-горе цената на „Булгаргаз“, така че мога да потвърдя, че приблизително разликата в цената е такава. Относно загубите на месец, нашите калкулации показват, че за ноември, ако бяхме следвали стратегията и купували на цена на тази, близка до борсата, загубите за България биха били от порядъка на 200 млн. лв. „За един месец!“) Да, за месец, тъй като част от количествата, тоест това спестяване, което ние успяхме да осигурим, е на количествата, които купуваме от втечнен газ – от общата консумация вадим

тези пари на българската икономика, на българските крайни потребители. Конкурентните процедури, които са провеждани в много малък обем на газов хъб „Балкан“, през периода април и август са дали в пъти по-големи отстъпки от тези, които са на директното договаряне. Така че ако практиката е била просто да се купува газ през газов хъб „Балкан“, спестяванията отново биха били в порядъка на десетки и стотици милиони за периода. Информацията за тези практики, както и цялата документация са предадени на съответните компетентни органи. В момента текат паралелно няколко проверки проверки от различни служби, включително прокуратура, Следствена служба, ДАНС, ГДБОП, които проверяват този казус, и съответно очакваме в най-скоро време да получим доклади от тези служби. Благодаря Ви. Въпрос от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“. Господин Рибарски, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Аз съм изумен как господин Росен Христов е успял за това кратко време да усвои тезата, която ГЕРБ развиваше в миналото Народно събрание, от ГЕРБ-СДС) и във Временната комисия, няколко изслушвания, след това и цяла предизборна кампания, явно тази плоча ще се върти, докато се изтърка. Но при назначаването Ви на поста като служебен министър на енергетиката обявихте, че заварвате хаос и разруха в сектор „Енергетика“. Няколко дни по-късно заявихте, че България няма да поръча шест от седем договорени кораба за втечнен природен газ поради липса на слотове. В този момент Гърция завършваше разширяването на терминал Ревитуса и твърденията за липса на слотове за разтоварване учуди дори гръцката страна. Намирането на възможности за разтоварване бе нелека задача, особено при едностранното прекратяване на доставките от страна на „Газпром Експорт“, но редовният кабинет не си послужи с това извинение нито веднъж. От последните изявления на „Булгаргаз“ разбираме, че не е постигнат завиден успех в резервирането на слотове за следващия период и са резервирани едва два слота за около 143 милиона кубични метра, и то за втората половина на следващата година. Ако наистина възнамерявате да провеждате търгове за втечнен газ, както казахте – средносрочни, дългосрочни, как въобще възнамерявате да подсигурите доставките, ако нямате слотове? Ако можете да ни отговорите на въпроса: какви слотове са резервирани в момента и евентуално какво да очакваме до края на годината? Знаем, че сега е периодът, в който трябва да се резервират тези слотове. Благодаря. Благодаря Ви, господин Рибарски. Господин Министър, заповядайте да отговорите. Благодаря за въпроса. Относно седемте танкера на „Шениър“, както вече многократно обяснявахме, офертата на „Шениър“ изтича на 19 август. Рамковият договор за доставката на танкери от „Шениър“ е подписан през месец май. Нормално е от май до август, ако наистина в Гърция е имало свободни слотове, такива да бяха резервирани. Няма информация изобщо такива преговори да са водени. Няма записки от срещи, посещения или по какъвто и да било друг начин договаряне на закупуването на подобни слотове. Тоест от май до август, буквално две седмици преди да изтече офертата, няма закупени такива слотове. Служебното правителство встъпва в длъжност на 2 август и се очаква за две седмици да осигури шест слота, което преди това в рамките на месеци не само че не е осигурено, ами не са правени постъпки. Какво правехме ние? Спешно се свързахме с гръцките колеги, турските колеги и успяхме в извънреден порядък да договорим само един слот в Турция и съответно договорихме с компанията „Шениър“ да достави един танкер за този слот, запазвайки търговските условия.

бяха от порядъка между 15 и 20 милиона евро на слот. Това беше оферирано от компанията „МЕТ инженеринг“ – същите, които са изкупили всички слотове април и май, докато „Булгаргаз“ през това време, ръководството, включително с директор, който идва от „МЕТ Енерджи Трейдинг“, не прави никакви постъпки за това нещо. Какво правим в момента за осигуряване на слотове? Участвахме в търговете, които обяви компанията, оперираща терминала в Ревитуса, и успяхме да закупим три такива слота. Продължаваме да водим преговорите с турската страна за осигуряване на слотове и водим интензивни преговори с компанията „Едисон“, която има слотове за разтоварване в Италия и Франция, с потенциала да направим слот сделка, тоест да разтоварим наши танкери в Италия и Франция и да получим в замяна газ от газопровода ТАП, който през интерконектора можем да доставим в България. Работим по няколко направления и аз съм убеден, че в рамките на следващите месец-два паралелно с осигуряването на танкерите ще успеем да осигурим и слотовете. Незнайно защо паралелни такива преговори и постъпки не са водени до началото на месец август, поне няма документи за такива действия.

въпросът, който е зададен към министъра, и хората, които могат да отговорят точно и ясно, липсват на първата редица. Според мен… Според мен би било по-добре да поканим господин Асен Василев и господин Кирил Петков. Знам, че Лена Бориславова няма да можем да я поканим. Те бяха в основата, когато се договаряше газът в Америка с определени лица. господин Асен Василев и съм убеден, че ще отговори много по-ясно и точно – и за цената на газа, и за начините на договарянето, както и господин Кирил Петков също. Мисля, че би било коректно към нашите народни представители и към обществото те да присъстват в залата. Моля да ги поканим. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Господин Аталай, ние сме в процедура на изслушване на министъра. Няма процедура по нашия правилник – изслушване на народни представители.

Господин Председател, уважаеми господин Министър! Нашият въпрос ще бъде кратък, първият. Той се състои от две части. След прекъсване на доставките от страна на „Газпром“ въпросът ми е в този период България какви постъпки е направила към операторите на съседните страни за доставка на газ по всички възможни начини? Имам предвид всички съседни страни на България, освен терминалите за LNG. И втората част от въпроса е: разполага ли „Булгаргаз“ или пък Министерството на енергетиката с механизъм, по който да установи истинския произход на определено количество природен газ, което се търгува. Благодаря Ви.

Относно договори със съседните оператори. От август месец досега всички покупки на газ се извършват чрез открити процедури, краткосрочните, тоест под 12 месеца, са на газов хъб „Балкан“, където широко информираме всички възможни доставчици за обявените процедури, тоест да кандидатстват. До този период процедурата – тази, която ние виждаме като практика, е да се разпращат писма по електронна поща до потенциални доставчици. Няма ясни критерии как са изпращани до едни, а не до други. И на база на техни отговори без ограничение във времето и без някакви срокове, и без ясно определена каква информация се обменя и как, кой оценява офертите, са сключвани договори за краткосрочни доставки – основно спот, или за някакъв кратък период – от порядъка на месец. Както казах вече, това е в нарушение на Закона за енергетиката, който изисква всички краткосрочни доставки да се извършват чрез борсата.

за да видим какви възможности имат те и как по по-добър начин бихме могли да организираме доставката на газ, като основният проблем е с втечнения газ, който в момента ни се явява и основен източник. Компаниите, с които търгуваме – ние пускаме търгове както за кораби с втечнен газ, за които после търсим слотове, така пускаме търгове и за доставка на газ до точка в България, тоест компании, които са си осигурили и слотове, и кораби, тоест доставят го на база,

Компанията ДЕПА например, гръцката компания ДЕПА, това е гръцка държавна компания. Купуват газ от цял свят и търгуват. Компанията „Булгаргаз“ също е посредник. Тя не добива газ… …Ние нямаме проблем с посредниците, когато се следват нормалните търговски практики и се получават конкурентни условия. Имаме проблем с посредниците, когато те по незнайно какъв начин сключват договори с държавна компания на цени в пъти по-високи от нормалните. С това имаме проблем. Да. В смисъл това е реалността, тоест има анализи, които показват… Проблемът Проблемът какъв е? Компаниите…

…тоест достоверна информация откъм химически анализ, не съществува такава възможност да се осигури произходът на газа. Това, което ние правим, доставчиците да декларират произхода на газа, особено когато става въпрос за втечнен газ. Ясно е, че компании, включително и гръцките колеги, имат сключени договори с „Газпром Експорт“ и продължават да доставят газ микс, в който част е доставен от „Газпром Експорт“.